Dobro jutro, ja predlažem da počnemo sa našim radom. Danas imamo kao prvu točku: - Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe EU 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju. Važno je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 hrvatskoga pravnoga okvira s propisima ovom području, odnosno Uredba EU 2017/2402 EU Parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. Ona se zove Uredba o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju. Važno je napomenuti da je uredba u primjeni od 1. siječnja 2019. g. za svih 28 država članica. Što se tiče razvoja sekuritizacije, EU komisija je najavila svoju namjeru ponovnog pokretanja tržišta kvalitetnih sekuritizacija bez ponavljanja pogrešaka iz razdoblja prije financijske krize 2008. g. Razvoj jednostavnog, transparentnog i standariziranog sekuritizacijskog tržišta sastavni je dio unije tržišta kapitala i doprinosi prioritetnom cilju EU komisije, a to je poticati otvaranje radnih mjesta i povratak održivom rastu. rastu. EU želi ojačati zakonodavni okvir nakon financijske krize u cilju rješavanja rizika svojevrsnih iznimno složenim netransparentnim i rizičnim sekuritizacijama. Nužno je osigurati donošenje pravila kojima će se jednostavni, transparentni i standardizirani proizvodi bolje diferencirati od složenih netransparentnih i rizičnih instrumenata. Potrebno je osigurati da EU funkcionira kao jedinstveno tržište za standardizirane transparentne sekuritizacije, tzv. STS sekuritizacije te da olakšava prekogranične prekogranične transakcije. Prije nego što iznesem najvažnije ciljeve same Uredbe, uvodno bih iznio i nekoliko podataka odnosno informacija o samoj sekuritizaciji kao takvoj. Dakle, sekuritizacija predstavlja proces pretvaranja neprenosivih oblika potraživanja, primjerice kredita u prenosive instrumente, primjerice, vrijednosne papire. Sekuritizacijom se obuhvaćaju transakcije koje se zajmodavcu ili vjerovniku, obično kreditnoj instituciji ili trgovačkom društvu omogućuje refinanciranje skupoga kredita, .../Govornik se ne razumije./... ili potraživanja, kao što su npr. stambeni krediti, krediti za kupnju automobila, leasing, leasinzi, potrošački krediti, kreditne karte i sl. i to njihovim pretvaranjem u vrijednosne papire kojima se trguje na uređenom tržištu, odnosno općenito trguje. Zajmodavac objedinjuje i pretvaranje u vrijednosne papire i preoblikuje portfelj svojih kredita i raspodjeljuje ih u različite kategorije rizika za različite ulagatelje, čime ulagateljima omogućuje pristup ulaganja u kredite i druge izloženosti u kojima inače ne bi imao izravni pristup. Povrat od ulaganja ulagatelj ostvaruje iz novčanih tokova .../Govornik se ne razumije./... kod nas do sada nije postojao specifični pravni okvir za samu sekuritizaciju i često se u javnosti brkaju pojmovi u smislu prodaje i potraživanja, kao prodaje potraživanja sa sekuritizacijom, to ovdje, naravno, nije slučaj. Djelatnost sekuritizacije prethodno dakle, nije bila regulirana nacionalnim zakonom niti je bila u opsegu nadležnosti nadležnih tijela financijskih institucija. Stoga nisu dostupne precizne informacije o zastupljenosti sekuritizacije u RH, međutim, međutim, prema trenutno raspoloživim podacima možemo zaključiti da ista nije rasprostranjena te, ako se i koristi, da se koristi, da Primjena ovakvih tipova financiranja veže se za razvijena tržišta, dok se za manje razvijena tržišta i tržišta u razvoju učestalija su financijska, financiranja putem direktnih bankovnih kanala. Sekuritizacija je i važan element za dobro funkcioniranje financijskih tržišta te omogućuje raspodjelu rizika unutar financijskog sustava EU. Cilj sekuritizacije je diversifikacija izvora financiranja odnosno raspodjela rizika diljem financijskog sektora te pružanje dodatnih izvora financiranja koja u manjoj mjeri ovise o bankarskom sektoru, čime se postižu ciljevi stabilnijeg i otpornijeg financijskog sustava. Sekuritizacija može doprinijeti i oslobađanju bilance inicijatora, dakle, dijela kapitala koji bi inače bio predviđen za pokrivanje rizika kredita koji su prodani, kako bi se kroz dodatno financiranje omogućilo daljnje kreditiranje gospodarstva. Također, možemo povećati učinkovitost u financijskom sustavu i osigurati dodatne prilike za ulaganja. Sama sekuritizacija može biti poveznica između kreditnih institucija i tržišta kapitala što će neizravno donijeti koristi poduzetnicima i građanima, razumije./... jeftinijih kredita i financiranje poduzetnika te kredita za nekretnine ili kreditne kartice i sl.

prošlog stoljeća i to klijentima sa lošim odnosno rizičnim kreditnim rejtingom, dakle trebali su proći godine i godine da bi se investitori postepeno vratili ovaj i u smislu povjerenja u financijski sustav. uredba o sekuritizaciji služi kako bi se spriječilo ponavljanje istih grešaka odnosno scenarija u budućnosti. Subjekti na tržištu su nakon krize razvili percepciju o sekuritizaciji kao riskantno je za ulaganje i kompleksno je za evaluaciju. Međutim, možemo reći da je sekturitizacija koja je provedena unutar EU pokazala dobre performanse, zdravije fundamentalne temelje i veću otpornost na turbulentnost krize u usporedbi sa strukturnim proizvodima koji su proizašli iz tržišta …/nerazumljivo/… kredita koje sam uvodno spominjao. Izdavanje sekuritizacijskih vrijednosnica je u laganom ali konstantnom padu od 2009. pa je tako primjerice bilo 423,9 milijardi EUR-a novih izdavanja usporedbi sa recimo 2017. kada je to palo na 236,5 milijardi EUR-a. 2018. bilježen je lagani rast i on je iznosio 269,7 milijardi EUR-a. Što se tiče samog prijedloga zakona i njegovog, ono što donosi u smislu razvoja održivog tržišta sekuritizacije cilj same uredbe između ostalog jest pokrenuti održivo tržite sekuritizacije koje će poboljšati financiranje gospodarstva EU, a istodobno osigurati financijsku stabilnost i zaštitu ulagača. Ovim prijedlogom zakona osigurava se regulatorna platforma na kojoj se može graditi povjerenje ulagača kako bi na tržištu postojalo više dosljednosti i standardizacije te kako bi se uspostavio regularni okvir osjetljiviji na rizik. Uredbom također utvrđuje opći okvir za sekuratizaciju, a primjenjuje se na sekuratizaciju čiji su vrijednosni papiri izdani nakon stupanja na snagu same uredbe, dakle nakon 1. siječnja 2019. definira definira se sekuratizacija te se uspostavljaju kriteriji za jednostavnu, transparentu i standardiziranu sekuratizaciju. Smatra se da je sekuratizacija jednostavna kada nastaje upotrebom iste vrste kredita te da je transparentna i standardizirana kada je zahtjev izdavatelja upotrebljen i upotpunjen jasnom dokumentacijom u svezi strukture instrumenata i rasporeda plaćanja. plaćanja. 1% sekuratizacije može uključivati više različitih strana, uz inicijatora mogu postojati i serviseri zastupnici, upravitelji …/nerazumljivo/… imovinom, rejting agencije te sami investitori. U tom smislu podsjetio bih kad smo radili izmjene i dopune Zakona vezano investicijske fondove da je ove odgovarajuće odredbe uredbe o sekuratizacije u tom dijelu pretočen u taj dio normi. Propisuje se također obvezno zadržavanje rizika, što je vrlo važno i važno je naglasiti. Znači što sprječava da se krediti ili zajmovi koji se ne mogu vratiti uklone iz bilance putem sekuratizacije. Uvodi se zabrana resekuritizacije i koja bi se mogla omesti razina transparentnosti pa je resekuratizacija dopuštena samo u posebnim slučajevima. Isto tako, dalje bi naveo i oko obveze dubinske analize. Dakle, uredbom se propisuje obveza primjene dubinske analize koju provode ulagatelji. Što se nas tiče ovo ovo je ovim prijedlog zakona prošireno i na mirovinske fondove te mirovinska osiguravajuća društva radi njihove sistemske važnosti u pogledu standardiziranih transparentnih sekuratizacija ovih koje sam reko uvodno …/nerazumljivo/… sekuratizacija i utvrđuju zahtjevi za provođenje dubinske analize. Osigurava se da institucionalni ulagatelj u RH kod ulaganja u bilo kakve sekuratizacijske pozicije moraju provesti dubinsku analizu takvog ulaganja. Ulagatelji mogu prikupiti informacije koje se objavljuju, koje objavljuju stranke sekturatizacije osobito STS obavijesti i povezane informacije objavljene u tom kontekstu. informacije, dobivaju relevantne informacije o načinu ispunjavanja STS kriterija što svakako povećava transparentnost za stranke uključene u sekuratizaciju. Što se tiče uspostavljanja repozitorija u svrhu postizanja bolje tržišne transparentnosti propisuje se dakle uspostavljanje repozitorija podataka za sekuratizacijske transacije kao središnje evidencije o sekuratizacijama pomoću kojih bi se prikupljala odgovarajuća izvješća, prije svega u odnosnim izloženostima u sekuratizacijama. Europsko nadzorno tijelo za prijenosne papire i tržište kapitala tzv. ESMA odobrava i nadzire takve registre podataka o sekuratizaciji osiguravajući da se informacije u tim registrima što više temelje na postojećim obrascima za objavljivanje takvih informacija. Poboljšava se također i makrobonitetni nadzor tržišta sekuratizacije od strane Europskog odbora za sistemske rizike. Također, države članice prema uredbi trebaju u okviru uspostavljanja zakonskog okvira koji omogućuje provođenje učinkovitih mjera praćenja i nadzora same uredbe odrediti i nacionalna nadležna tijela zadužena za provedbu. Kao nadležna tijela za provedbu uredbe u RH ovim prijedlogom zakona određuju se Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i HNB te se određuju njihovi subjekti nadzora i nadzorne mjere. Evo, ukratko to bi bilo to što se tiče ovoga prijedloga zakona i zahvaljujem svima na pozornosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Međutim prije nego što krenemo na njih dozvolite mi da možda ja dam jednu sugestiju samo ovaj s obzirom da se radi o provom čitanju, ja bih volio da zamijenimo izraz sekuratizacija sa hrvatskim izrazima. Svjestan Svjestan sam da ne postoji jedna riječ koja bi to mogla zamijeniti, ali možda ako treba i 2, 3 riječi jer ja se sjećam kad smo donosili zakon o faktoringu da mi je svaki puta proparalo uši jer ovaj tako da, možda da razmislite malo Zdravko** Da, naziv same uredbe je takav, pa bilo bi dobro kad bi mogli to prevesti barem s par riječi, ali teško ćemo. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo, imamo replike. Prva je poštovanog zastupnika Bulja. Izvolite. Uvaženi tajniče evo govorimo kolegice i kolege o Uredbi o sekuratizaciji, dal je to hrvatska riječ, nije, dal imamo prijevod, ne znam dal su dali prijevod. Međutim, pošto se ovdje radi o vrijednosnim papirima znači da je i uzrok krize 2008. bio u biti ovo sve što se sad radi. Međutim, vidim da je regulator HNB koja je trebala regulirati i najveću gospodarsku krizu i mjenice bez pokrića koje je koristio Agrokor o 10 milijardi kuna se radilo koje nisu kontrolirali, bez pokrića su korištene. Pa zašto mi i dalje vjerujemo istome guverneru koji je doveo do kolapsa gospodarskog tada, a sad u ovoj krizi govoriti o ovome zakonu tj. ovoj uredbi dobro bi se bilo sjetiti određenih mjera koje sad ova Vlada nudi, a u biti to su poduzetnici i gospodarstvenici koji će doći u problem jer njima ne treba odgoda za njihovo, odgoda, njima triba ukidanje znači određenih njihovih davanja, pa naravno i ovrhe, ljudima blokiranima ima mnogo, pa bi želio da vidim vaše mišljenje da li ste, imate li novih nekakvih mjera po pitanju ove sada krize? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Nije baš izravno vezano, ali izvolite kolega. **Zrinušić, Zdravko** Da, hvala lijepo na postavljenom pitanju. Slažemo se da nije izravno vezano. Što se tiče same sekortizacije uvodno sam naglasio da ona sama po svojoj prirodi nije pandan onome što svi podrazumijevamo u smislu prodaje i potraživanje i takvih vrsta ovaj ponašanja gospodarskih subjekata koji mogu dovesti, naravno posebno ako je netransparentno do problema u poslovanju drugog gospodarstvenika ili građanina naravno. Što se tiče mjera Vlade, evo svaki dan ovaj osobe koje su za to zadužene izvješćuju ispred Vlade odnosno kriznog stožera o svojim aktivnostima. A naravno košto i taj isti krizni stožer u dijelu zdravstvenog segmenta dozira mjere sukladno situaciji na terenu i u gospodarstvu, tako će i Vlada u gospodarskom dijelu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Panenića. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče upravo što ste napomenuli ključno je uređeno tržište. Znači u uređenom tržištu gdje odnosi su vrlo jasni. A ovdje mi govorimo zapravo o još jednom modelu nastajanja novoga modela prijenosni papir, dužnički papir koji se zasniva na prethodnom dugu. Vidimo da iz ruku je iscurilo svih nadležnih institucija prodaja potraživanja banaka prema svojim dužnicima i tu je nasto jedan prostor koji se je zloupotrebljavao i doveo zapravo do značajnih poteškoća u funkcioniranju cijelog našeg tržišta, pa na kraju evo i vaša Vlada je radila otpise koji su u mnogočemu bili vezani upravo uz takve oblike. Samo pitam ono da li smatrate da tržište koje sada imamo je dovoljno uređeno da možemo podržavajući ovakav prijedlog zakona kod nas provesti ga i da neće doć do takvih negativnih posljedica?

i u ovom visokom domu bilo je i rasprava oko izmjene samog, samih zakonskih normi koje to reguliraju prije svega u odnosu na Zakon o tržištu kapitala kao krovnog propisa. Jasno je da određene ovlasti koje nadzorna tijela trebaju imati u tom dijelu, prije svega ovdje mislim na HANFA-u kao regulatora, trebaju ovaj biti izričitiji u nekim stvarima, a u, što se tiče same sekoritizacije kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, ona kao norma, kao norma, kao djelatnost nije bila adekvatno riješena do sada niti na razini EU, a tako niti u RH. Prijenosom ove uredbe želi se ta norma regulirati baš u tom dijelu da se potiču tzv. standardizirane transparentne sekoritizacije nikako one koje bi bile netransparentne ili rizične uz zabranu prijenosa rizika kao što sam rekao u smislu …/Upadica: Hvala/…prodaje kredita koji nisu naplativi. (HDZ)** Hvala lijepa, to je to. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda ću otvoriti raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče, a posebno pozdravljam vas građani koji nas pratite. Teška su vremena, pozdravljam vas diljem RH. Vozio sam se jutros od Svetog Ivana Zeline jer sam se odvojio zbog sigurnosti obitelji, male djece. Gledam naše policajce, rade dobro svoj posao, malo ljudi na cesti kroz Sesvete. Pozdravljam sve vas. Ali evo ovo vrijeme se može iskoristiti i pozitivno da čujemo i raspravimo kako se neki zakon, prijedlog zakona može konkretno primijeniti dobro u RH. Stručnjaci Stranke Promijenimo Hrvatsku, ekonomisti imaju dva prijedloga koja ću ja ovdje danas iznijeti jer vidite sama riječ sekuritizacija, a to prosječnom građaninu ama baš ništa ne znači, ne govori, najradije bi ugasio televizor i nešto drugo radio. Ali vidjet ćete da se tu mogu napraviti izuzetno dobre stvari, ali ako se provode pod striktnim nadzorom i države i određenih institucija, a u protivnom ovo može biti oružje za masovno uništenje kao što je to bilo u slučaju krize 2008.g. u Americi. Ovim područjem se i profesionalno bavim, ali nije mi cilj držat predavanje o tome, nego građani očekuju da čuju konkretno čemu to služi, za što se može iskoristit. Pa evo, iznijet ću dakle u ime naših stručnjaka dva konkretna, dva Prvi je sekuritizacija svih kredita koje su banke prodale Agencijama za utjerivanje dugova. Vidite, kod nas nije bilo sekuritizacije nego su banke svoja potraživanja tzv. loša potraživanja prodale utjerivačima dugova. E sad kako bi se to moglo dogoditi odnosno sada napraviti i pretvoriti u sekuritizaciju? E o tome ću ja sada govoriti. Dragi građani ja znam da je vama dosta šupljih priča iz sabora već čekate posebno vi blokirani ovo je priča za vas, ovo je model za vas, ovo je priča za 230.000 ljudi koji su pod blokadama i koje možemo osloboditi dužničkog ropstva. Kako? Evo u nekoliko koraka. Znači prva prilika napravljena je greška i banke su do sada prodale ukupno oko 38 milijardi kuna svojih potraživanja loših kredita takozvanih, diskont je bio velik, da zaokružim 38 milijardi kuna su prodali agencijama za utjerivanje dugova za oko 11 milijardi kuna, znači ogroman je diskont vidite. A nisu ponudile odmah građanima recimo da građani kupe tih 38 milijardi kuna za 11 milijardi i riješila bi se priča, međutim nisu. Ali evo što mi predlažemo da se to može riješiti. Dakle, te agencije za utjerivanje dugova maltretiraju ljude jer ako banka nije kao najorganiziranija institucija u skladu sa zakonom nije mogla naplatiti te kredite pa ih je tako jeftino prodala, pa onda to znači da svako drugi tko je kupio on mora neku vrstu terora provoditi da bi naplatio 100%. E pa koja je ideja? Ideja je sljedeća, od ovih agencija za utjerivanje dugova država će osnovati fond, fond koji će ponuditi, znači ne možemo tim ljudima reć oduzimamo od vas potraživanja, ako su oni platili 11 milijardi, sigurno su nešto naplatile, ali dobro ovo je model, država će im ponuditi 12 milijardi, nešto moraju zaradit. Ako slučajno neće prodati onda treba donijeti uredbu o ekstra porezu tako da će sutradan sami to htjet to prodat jer ovo je spašavanje naroda. A spašavanje naroda mora biti najviši zakon u Hrvatskoj. Ima jedna latinska izreka koja kaže spašavanje naroda mora biti najviši zakon, a mi smo u takvoj situaciji. Ova kriza u koju smo se ne samo mi upali nego zaista i mnogi drugi je prilika da riješimo ove strašno teške probleme. Da se vratim na ovo, znači država osniva fond, taj fond nudi 12 milijardi kuna agencijama za utjerivanje dugova i one recimo pristanu, ta potraživanja dolaze u posjed državnog fonda. A od kud ovom fondu novac? E tu veliku operaciju ne može napraviti bez središnje banke, središnja banka će odobriti ako je prosječno recimo da je dospijeće svih tih kredita 10 godina onda će fond državni emitirati ovu obveznicu na 10 godina jel tako, i ponudit će svima na otkup, kamata će biti viša nego je u bankama, one su u bankama beznačajne 0,1, 0,2 to niko neće štedjet, ovdje damo 2% recimo i naravno kada je 10 puta veći prinos da će ljudi kupovat, a država daje jamstvo. E sada što se događa? Da ja ne bi to dužio, da vi građani razumijete, kada fond otkupi te kredite i emitira obveznicu koju kupe građani, poduzeća, banke tko god hoće, hoće, taj fond će nastaviti naplaćivati te kredite 10 godina kako su i bili. Ali koja je poanta? Građani neće otplatiti 100% i neće ih više nitko maltretirat i zvat telefonom i njihove susjede, rodbinu nego će platiti 40 do 45%. Čini li vam se dragi građani ovo dobrim ili možda mislite da je ovo lijepa priča? Vidite, ovo se u uređenim zemljama događa. Naravno, već sam rekao na početku ovo je sekuritizacija, kada je potpredsjednik pitao ima li neki hrvatski izraz, mi bi mogli reć to je popapirenje potraživanje odnosno to je pretvaranje pretraživanja u vrijednosnice, sad je tu potraživanja banaka od građana blokiranih pretvaramo u državnu obveznicu, nju prodaju na tržištu iza nje država daje jamstvo i ljudi moji mi riješili strahovit problem. I nakon ove operacije mi imamo 230.000 ljudi puta 3 njihovih obitelji koji su slobodni i oslobođeni dužničkog ropstva. Evo vidite dragi građani samo je znanje moć, konkretni prijedlozi, a sada je prilika da ne pate naši ljudi zbog virusa, zbog zemljotresa i još su blokirani i još su u u dužničkom ropstvu. Evo iznosim ovaj prijedlog, on je konkretan i molim sve vas zastupnike da ga podržite. Nema veze tko ga je iznio, zaboravite, ali spasimo naše ljude jel im je danas i onako teško jer to je veliki dio hrvatskog naroda pati zbog ovih blokada. Znači dragi građani vidite ovo je jednostavno za riješiti. E sada će netko reći pa čekaj kako to misliš da će Narodna središnja banka dati 10 milijardi da se isplati ovih, pa nije ona vlasništvo nekoga s Marsa. Pa što radi Američka središnja banka, švicarska, francuska, njemačka? Ma isto to rade. Nemile milijarde dolara, franaka, eura ubacuju u sustav ovakve projekte. Zašto? Da to riješe. Dakle, rekao sam nije mi namjera da ovdje govorim sofisticirane priče jer to ništa ne znači vama. O tome što je sekuritizacija, što bi bilo kad bi bilo, o tom po tom, kad prođe ova kriza, ali dajmo ljudi ovo riješimo. Ali poštovani građani vi koji ste blokirani, vas ima 230.000 kada biste samo vi na izbore izašli i samo vi dati glas onima koji ovo znaju riješiti, pa mi bi to riješili. Za ovo treba politička volja, pazite, ne može Ivan Lovrinović ili još par zastupnika ovdje predloži model i dođe glasanje i ovi kažu, čuj ne može, oni znaju da je intimno dobro dragi građani, oni znaju da je ovo dobro rješenje, krasno, pravo, e ali dolazi iz oporbe iz ovoga koji stalno nešto ovdje govori, ali ljudi moji Hrvatska sada treba čvrste, radikalne, državničke odluke, moramo ljude osloboditi od ovoga tereta. Koji je drugi problem? Drugi problem je poljoprivreda, isto njihove kredite treba otkupiti od banaka isto ovaj fond, treba sve tržnice otvoriti ljudi moji sa maskama neka se prodaje. Na tržnicama je, ajmo budimo otvoreni zdravije prodavati i sigurnije nego u Konzumima i zatvorenim prostorima. Pa ne mogu ljudi sjediti kod kuće. Otvorimo tržnice, dajmo poljoprivrednicima, financirajmo sjetvu, zaustavimo i moratorij na otplatu svih njihovih dugova. Znači sekuritizacijom možemo riješiti i njihove probleme. Evo ja vam stojim otvoren ukoliko imate pitanja, ovo je dobra priča. Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pred nama se nalazi danas Prijedlog zakona o provedbi Uredbe o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju čiji su vrijednosni papiri izdani nakon 1. siječnja 2019. godine. u RH do sada nije postojao pravni okvir za ovaj oblik sekuritizacije odnosno kao što smo ovdje uvodno čuli da je to proces pretvaranja neprenosivih oblika potraživanja tzv. kredita u prenosive instrumente tj. vrijednosne papire. Osnovni ciljevi ove uredbe su uspostavljanje kriterija za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, što znači uspostava iste vrste kredita, zahtjev izdavatelja, upotpunjuje se jasno dokumentacijom u svezi strukture instrumenata i rasporeda plaćanja, te propisivanje obveznog zadržavanja rizika što sprečava da se krediti ili zajmovi koji se ne mogu vratiti, ne mogu ukloniti iz bilance putem sekuritizacije. Propisuje se repozitorij podataka za sekuritizaciju, transakcija znači postoji jedna središnja evidencija u sekuritiziranim koji nadzire europska nadzorna tijela. Jedan Jedan posao sekuritizacije može uključivati više različitih strana, uz inicijatore mogu postojati i serviser zastupnik, upravitelj imovinom, rejting agencija i investitori. Uvodi se zabrana resekuritizacije kojom bi se moglo omesti razina transparentnosti, dopušteno je samo u posebnim slučajevima i poboljšava se maksimalni nadzor nad tržištem sekuritizacije. Implementacijom ovog zakona u naš sustav određuju se HANFA i HNB kao nacionalna nadzorna tijela za provedbu ove uredbe i njihovi subjekti nadzori i nadzorne mjere. Osigurava se da institucionalni ulagatelj u RH znači nacionalno i ono prošireno na mirovinske fondove, na mirovinska osiguravajuća društva radi njihove sistemske važnosti kod ulaganja u bilo kakve sekuritizacijske poslove i cilj je da moraju provesti dubinsku analizu. Cilj sekuritizacije diversifikacije izvora financiranja, raspodjela rizika diljem financijskog sektora te pružanja dodatnih izvora financiranja koji u manjoj mjeri ovisi u bankarskom sektoru čime se postiže ciljevi strateškog i otpornijeg financijskog sustava. Sekuritizacija doprinosi raspodjeli rizika diljem financijskog sektora te također može doprinijeti oslobađanju bilance dijela kapitala koji je inače bio predviđen za pokrivanje rizika kredita koji su prodani. Tako kaže zakon. Šta kaže realno praksa? Od kada je Europska komisija uvela ovaj zakon odnosno ovu direktivu 2019. godine, tržište sekuritizacije u EU je značajno palo. Zašto? Zato što se ovim zakonom uvodi red na tržište sekuritizacije. Uvodno je ovdje bilo govoreno od 2008. godine europske tržište sekuritizacije iznosilo je 819 milijardi eura, znači to je ono pred krizno razdoblje. 2018. ono je 269 milijardi eura, a odmah kada se uvela ova direktiva, znači da bi se standardiziralo da ne bi bilo raznoraznih određenih preprodaja mimo određene kontrole mehanizama, tržište sekuritizacije u prvom kvartalu 2019. godine iznosi 32,4 milijarde eura što je 63% pad u odnosu na zadnji kvartal 2018. godine, što znači da će ova direktiva u potpunosti promijeniti tržište sekuritizacije unutar EU, što pokazuje značajan pad, time je postrožila kriterije, uvela je dodatne nadzore uvela je dodatne nadzore i onemogućila je preprodaju loših kredita. Jel neko kada kupi taj loši kredit u konačnici kada pretvori loši kredit u financijski instrument odnosno u vrijednosnicu se dogodi ono što se dogodilo 2008. godine. U 2008. godini upravo se to dogodilo, 2008., čisto da znate za omjer. Znači Amerika ima trenutno ima oko 3000 milijardi sekuritizrano razne vrste imovine koji su pretvorene u vrijednosne papire. I onda 2008. godine ima puno novca na tržištu, banke ne znaju šta će s tim novcem, plasiraju ga labave kriterije, može svako dobiti kredit, pumpaju određenu gospodarsku aktivnost. Svako ko je dobio kredit, banke šta dalje rade, sekuritiziraju odnosno preprodaju tu imovinu, prepakiraju ga u vrijednosni papir, taj vrijednosni papir dolazi na financijsko tržište i dobija od rejting agencija da je sve to dobro, da imaju rejting agencije to određivaju da su to najkvalitetniji vrijednosni papiri. Šta se događa 2009. godine? Ti građani ne mogu vraćati te kredite, ne mogu ih više vraćati, rejting agencije su lagale kada su davale takvim vrijednosnim papirima odnos 3A i dolazi do urušavanja tržišta. Zašto? Zato što je vrlo slično kao ovaj virus, nitko ne zna ko ima taj vrijednosni papir i onda dolazi do panike na financijskom tržištu. Znači onda se nalazi da ga imaju i osiguravajuće kuće i mirovinski fondovi i u Norveškoj da se nalaze i u Njemačkoj i onda jednostavno svi se pokušavaju rješavati tih vrijednosnih papira koji imaju oznaku Triple-A da su vrhunski, da su kvalitetni, da su najbolji, da neće moći, da će sigurno, da i podloga da će se vraćati krediti, međutim, dolazi do urušavanja tržišta i dolazi do bijega odnosno masovne rasprodaje tih vrijednosnica. Ono što EU komisija i onda se taj proces ide dalje, ide se u recesiju, ide se u pomoć državi. Znači što EU komisija donosi 2019. g.? Uvodi standardizaciju tih procesa, znači uvodi da ne može se prodavati loši krediti, da to mogu biti krediti, to barem govori ova Direktiva, da moraju biti krediti istog rizika, da ne može dalje se prebacivati taj rizik na krajnjeg onoga tko dobije taj vrijednosni papir, a da ne zna što ima u tom vrijednosnom papiru. To je najvažnije, znači da onoga krajnjega se zaštiti. Jer, tko su ti krajnji, koji kupuju te vrijednosne papire? Mirovinski fondovi. I kada mirovinski fondovi otkupe vrijednosne papire koji ne mogu se sutra utržiti na tržištu i kada im značajno pada vrijednost, dolazi do ugroze mirovina i zbog toga ova direktiva, a vidite što je napravila na tržištu EU-e, drastični pad sekuritizacije, od čak 60% u odnosu za zadnji kvartal 2018. g. dovodi se do toga da će u potpunosti se naći sekuritizacije koji je bio prisutan koji je bio prisutan u SAD-u se u potpunosti promijeniti u odnosu što radi Europa. Europa inače, kao jedan od izvora plasmana, koristi kredite, vrlo malo koristi ovakve vrijednosnice koji su prepakirani u nekakav oblik potraživanja i ovom Direktivom se zapravo postavlja vrlo jasan standard i nekakva zaštita vjerovnika, odnosno u konačnici, vlasnika tih vrijednosnih papira. I zato je ova sekuritizacija o kojoj danas govorimo bolje rješenje. Zašto? Zato što ipak sada postavlja, koliko god je, ljudi imaju averziju prema tome što se dogodilo u prošlosti, postavljam određene kontrolne mehanizme. Tako da ćemo, evo, mi iz Kluba SDP-a ovakav oblik direktive podržati. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj Nezavisne liste mladih u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Panenić. Izvolite.

Hvala lijepo predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Naravno da ovaj zakon ima i posebnu težinu ako gledamo okolnosti u kojima se događa. Intencija EU-e kada je htjela pristupiti samom uređenju, kao što je, evo i kolega Lalovac odgovorio prije mene je bila zapravo da upravo se izbjegnu rizici koji nastaju, a sami rizici proizilaze iz situacije koja nam je već trenutno i koja će se zapravo i eskalirati u budućem vremenu, a to je kako će banke pristupiti poslovanju sa svojim klijentima u uvjetima u kojima će se naći brojni njihovi klijenti, a to će biti uvjeti zapravo krizne situacije. Razmatra se brojni modeli pa je tu Hrvatska udruga banaka i predložila stvaranje državne garantne sheme za banke. Tu bi evo, na neki način i povezao se na izlaganje i prof. prof. Lovrinovića koji je upravo u tom smjeru, ako banke u ovom trenutku predlažu državnu garantnu shemu za njih, onda je, postoji onaj obrnuti model, a to je državna garantna shema zapravo za one koji su dužnici. možemo upravo na taj način pristupiti pa da banke ostanu u svom redovnom poslovanju, a da oni koji su dužnici dobiju jednu potporu upravo od države koja treba na kraju i najviše Sad, naravno da u tim uvjetima i nestabilnosti, banke će pronalaziti razne modele po kojima mogu prvenstveno svoja teško naplativa potraživanja pretvoriti u likvidnu imovinu, znači iz nelikvidnoga, nenaplativog stanja pretvoriti u nešto što oni mogu koristiti. Ako pogledamo model koji sam evo i u replici napomenuo, to je jednostavna prodaja potraživanja koja se na kraju izgubila iz institucionalnog nadzornog okvira, onda mogu nastati posebne jedne situacije koje dodatno utječu, ne možda toliko u obavezu nego u način pokušaja naplate obaveze i ono što proizilazi, da stvaraju se posebni posebni uvjeti za dužnike u kojima oni fizički budu često maltretirani, zapravo htio sam reći, budu maltretirani raznim oblicima, a dogodi se isto tako i fizičko maltretiranje. Kad govorimo o sekuritizaciji, dovoljno je reći kakvu povijest ima kad su ga nazvali i sotonskim oružjem i onda je jasno da i EU i sa pravom sa pravom pristupila uređenju ovoga pitanja upravo da bi onemogućavala pokušaj, prvenstveno financijskih institucija koje su ga zloupotrebljavale. Najčešći model je zapravo izdvajanje određene imovine od matične banke ili sponzora, a u ovom našem slučaju moći ćemo govoriti o bankama koje su domicilne u nekoj drugoj državi, bilo Austriji, bilo Italiji, a koje kod nas imaju svoje poslovnice. One će, isto tako određena potraživanja koja će možda kod biti teža, nenaplativa, pokušati pretvarati u naplativu likvidnu imovinu i stvarat će, ono što smo se već susreli, posebne pravne osobe ili SPV-i koje imaju upravo posebnu namjenu. Na osnovu toga izdati opet nove dužničke vrijednosne papire i stvarati likvidna sredstva, s kojim ciljem? Na kraju je cilj da se izolira imovina matičnoga društva da bi podržali, kao što je rečeno i malo ranije, svoj rejting da bi se zaštitili od rizika i događa vam se otprilike da pokušava se matično izvorno društvo sačuvati od svih rizika da bude što stabilnije, a sve što mora propasti to se otpusti i onda kreće život iznova. Međutim, svim korisnicima tih društava koje se nalaze u problemima, njima su također problemi puno veći. Tako da i sa strane Kluba nezavisne liste mladih dati ćemo potporu ovome prijedlogu zakona, ali upozoravamo samo na to da neće banke, upravo kao što je i rečeno, pokušavati niti koristiti ovakve oblike ili u vrlo malom i u i u malome udjelu, a da će tražiti sve druge oblike kojima će pokušati biti što likvidniji. Na kraju trebamo razumjeti da to je nešto što je i svaki naš poduzetnik, fizička osoba u vremenima krize pokušava biti što likvidnija, što sposobnija, što mobilnija, pa isto tako onda kad govorimo o bankama jasno mi je zašto država treba propisati okvire u kojima će djelovati takve institucije da ne bi mogle svojom mobilnošću dodatno ugroziti financijski sustav i dodatno ugroziti brojne dužnike koji će imati probleme u otplatama. Još jednom bi samo upozorio, to su brojni subjekti koji se pojavljuju u cijelome procesu sekoritizacije, to su od inicijatora financijske institucije, pa postoje aranžeri, serviseri, menadžeri na upravljanje imovinom, rejting agencije, vidite koliko samo rizika ima da bilo tko od ovih koji su u tome nizu zlouporabe svoj položaj i da time stvori problem u cijelom sustavu, tako da oblikovanje njihovog djelovanja je nešto što jednim dijelom pokriva se ovim zakonom, a isto tako drugim nadležnostima HANFA-e i drugih organizacija i institucija treba biti značajno praćeno, pogotovo u današnje vrijeme i u vremenu koje nam dolazi. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče HS, kolegice i kolege. Na početku rasprave pozdrav svima onima koji se bore za naše zdravlje i vode brigu o …/Govornik se ne razumije/… i puna im podrška. A kad govorimo o ovom zakonu, ja nažalost dobivam dojam da mnogi nisu pročitali tekst zakona jer kad bi pokušali sekuritizaciju prevest na hrvatski jezik onda bi mogli reći da je to postupak u kojem zajmodavac poput banke preoblikuje zajmove koje posjeduje npr. hipoteke i zamjenjuju ih sa vrijednosnim papirima. Druga stvar, sve ove direktive koje se odnose na financijski sektor na određen način oni koji su regulirali financijsko tržište, o tom ću nešto kasnije kasnije više govoriti, priznaju određene greške i propuste koji su se dogodili, a o tome je nešto govorio i kolega Lalovac, u vrijeme velike gospodarske i ekonomske i financijske krize. Dakle, što se nakon krize dogodilo? Na, u vrijeme krize je bila opća nestašica kapitala, nakon nekog vremena pojavila su se, pojavio se veliki kapital na financijskom tržištu koji zbog svog oblika, svog svog izbora i zbog svog načina i ovoga i davanja na raspolaganje onima kojima bi trebalo koristit, nije mogo dotaknuti one koji su u tom trenutku trebali, bili i jesu nosioci gospodarskog oporavka kompletne EU, a to su mali i srednji poduzetnici. vi znate da mali i srednji poduzetnici praktički ne mogu kotirat na burzama, ne mogu se izlistat na burzama, ne mogu na takav način doći do dodatnog kapitala. E sad, ti koji imaju ta sredstva su naprosto, trebalo je nać put i prostor kako da dođu do malih i srednjih poduzetnika. I onda je logično stvar da neko oblikuje rizike koje ima, da ih pretvori u nekakav drugi instrument na takav način smanji potrebu vlastitog kapitala za sprečavanje tih rizika, a otvara prostor drugom kapitalu da dođe do onoga To je najprostijim jezikom objašnjeno jedno vrlo, vrlo ovoga komplicirana transakcija. Zašto to govorim? Pa zato što naprosto rizik se želi preraspodijeliti na šire financijsko tržište i sad dolazim do teksta zakona. Uz ona prva 4 članka koja daju pojmovno obrazloženje, daju tehnička obrazloženja, vrlo interesantno da praktički od 5. do 14. članka i to je skoro negdje 10 stranica teksta, namjerno govorim ove brojčane pokazatelje, govori o kontroli. Jer osnovna nakana ovog zakona je kontrola sprečavanje rizika, sprečavanje zlouporaba i sprečavanje nekakvog mešetarenja unutar financijskog tržišta. I opet ću reći nešto što ponavljam stalno kad govorim o fondovima, kad govorim o toj fondovskoj industriji. Dakle, koje to dvije institucije trebaju vršit kontrolu da se takve stvari ne odgode. HANFA, dakle Agencija koja se bavi nadzorom nebankarskog financijskog sektora i HNB. To su institucije koje mi imamo i koje u suradnji sa Središnjim europskim institucijama trebaju spriječit da se dogode neke stvari. E sad jedno, u stvari dva velika upitnika. Prvi je da li u RH mi imamo financijsko tržište koje bi moglo zadovoljit ovo sve skupa? Nažalost nemamo. Jer vi kad pogledate prometne zagrebačke burze one praktički …/Govornik se ne razumije/…. Nakon onih velikih izlistanja koja su se dogodila i prodaja 2007.-2008. vi praktički niste imali značajnije nikakav događaj na zagrebačkoj burzi. Dakle, to tržište kapitala u RH je nažalost takvo kakvo je. Dakle, na naše tržište dolaze igrači koji su itekako u dobroj formi, itekako su obučeni kako se trebaju ponašati i kako mogu plasirati ova svoja sredstva. I kad uzmete s druge strane vlasnike financijskog sektora u RH oni dolaze s tog istog područja s kojeg dolaze ovi drugi koji bi trebali plasirati sredstva i zato je svjesni činjenice ista stvar se događa i u Europi, svjesni činjenice da taj sustav treba kontrolirati, dakle ovim zakonom, ovaj zakon se u stvari najviše bavi sa institucijama koje trebaju kontrolirati, način na koji trebaju kontrolirati, kako se to kontrolira praktički tehnička obrada i druga stvar definira određene stvari koje se naprosto ne smiju dogodi ovim procesom. E sad, danas se pokušalo to usporediti i sa prodajom koje su banke prodavale agencijama, prodaja loših potraživanja agencija i ovo da tako kažem ako nećemo koristiti ovoga sekuritizacija možemo govoriti koristiti izraz preoblikovanja ovoga su dvije sasvim različite stvari. Banka ne prodaje ništa. Banka samo mijenja nešto jedan instrument za nešto, dolazi do sredstava, a netko drugi preuzima taj instrument, temeljem toga naplaćuje ono što treba naplatiti, koliko košta kapital koji je dobio temeljem tog kredita, a banka je temeljem toga dobila nova sredstva koja može plasirati u neke nove projekte. Logična stvar, ako se događaju takve transakcije da je kontrola i te kako potrebna jer u onom trenutku vi kad poslujete na burzi vi ne znate gdje su vaši vrijednosni papiri. Oni vrijednosni papiri koji vrijede, koji su sigurni i koji imaju dobar prinos njima se puno ne trguje. Puno se trguje sa papirima koji su varijabilne vrijednosti, danas vrijede ovoliko, sutra onoliko i tu su špekulativne procjene koliko se kome isplati ih imati. Vi naprosto ne znate gdje su ti papiri. I zato mene vrlo često rasprava i oko NHB-a i oko HANFE bez obzira na sve njihove vrline i mane smeta iz razloga ako hoćemo omogućiti da hrvatski poduzetnici dođu do jeftinog kapitala i do kapitala pod kojim, pod istim uvjetima po kojim dolaze njihove kolege u EU onda moramo isto tako, onda moramo to omogućiti ali moramo osigurati nadzor svega toga skupa. I zato HANFA kao institucija koje je nažalost 2012. pretvorena u jednu birokratsku instituciju treba osnažiti, treba im dati prostora da se educiraju jer kad pogledate nove izvore financiranja oni su daleko više vezani na ne bankarske, financijske institucije koje nadzire HANFA nego što su to sredstva od onih financijskih institucija iz bankarskog sektora koje nadzire HNB. I zato je značaj HANFE i te kako bitan naprosto da nam se ne dogode neke stvari jer gledajte mi smo u stanju nažalost iz jednog tehničkog zakona doći do jedne velike političke rasprave. Ovaj prostor o kojem mi danas govorimo o sekuritizaciji ili preoblikovanju ili kako god hoćemo ga nazvati ovoga u Hrvatskoj vrlo malo ljudi zna i vrlo malo ljudi se bavi s njim, ali poruka zakonodavca kad vidite što sadrži zakon onda je ona kristalno jasna. Prije svega kontrola, kontrola, kontrola, omogućiti onome tko želi uložit novce i zamijeniti praktički omogućiti kredit da zamijeni tu hipoteku da napravi dubinsku analizu, da dođu do podataka o tome u što ulaže i kako ulaže iz jednostavnog razloga da se ne bi dogodile ovoga loše stvari.

i kompletan financijski sektor, to sam zadnji put govorio, mislim da se tu itekako trebaju uključiti osiguravajuća društva jer prema njima puno obaveza imaju naši poduzetnici koji su u ovom trenutku najpogođeniji sa plaćanjima ovog polica i do kad te police vrijede. Dakle, naprosto nemojmo se razbacivati sa tim novcima jer gospodarska situacija, a takva situacija u proračunu je takva da ćemo i te kako ih racionalno morati koristiti jer bez obzira na sve nitko vam neće pokloniti novce. I zato iskoristimo ovu dobru situaciju da kao članica EU imamo pristup određenim, ne određenim nego velikim financijskim sredstvima na koje nismo imali do sada, imamo jednu manu što, a to je da nismo članica eurozone i imamo, ja se iskreno nadam da će i predsjednik Vlade i ministar financija to riješiti jer imamo određenu da tako kažem prepreku da dođemo do sredstava Europske središnje banke zato upravo i te kako racionalno postupajmo sa sredstvima koja imamo jer će nam trebati. Ništa ovo neće prestati preko noći, da ćemo se ujutro probuditi da će biti sve u redu, ponašajmo se prema ovim financijskim sredstvima izuzetno racionalno iz dva razloga. Zato što iz njih ćemo financirati one koji se svakodnevno bore za naš život, a to su zdravstveni radnici, policajci i svi ostali, a s druge strane isto tako treba financirati i one koji će sutra dati novi dah u oporavljenim plućima RH, a to je gospodarstvo RH …/Upadica: Hvala./… dakle, prije svega odgovornost, odgovornost, a ovaj zakon upravo poziva na to. Hvala lijepo. Slijedeći je Klub zastupnika onaj GLAS-a u ime kojeg će govori poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege dozvolite da i ja iskoristim ovu priliku da pozdravim sve one koji ovoga časa rade na našoj sigurnosti, zaštiti zdravlja i osiguranju budućnosti čitavoga društva, naravno i one koji se trenutno odmaraju jer su upravo došli iz svojih smjena koje će nastaviti u toku dana ili sutra. Najprije ova tema oko hrvatskih termina, ako budemo silovali ovu situaciju da sekuratizaciju moramo prevoditi doći ćemo do besmislenih rješenja jer naš jezik nije baš tako bogat da bi mogli jednom riječju prevoditi druge riječi, pa s druge strane i u samom ovom vokabularu morali bismo se ona i odreći i izraza kao što su financiranje, kredit, leasing, itd. Radi se o jedinstvenom pravnom okviru EU-e, on ima svoju terminologiju, ne bi bilo loše da je zadržimo, ali kao je moguće, da je naravno, razumijemo. Ovo je tema koju može razumjeti relativno uski krug ljudi, ovo je specifična jedna financijska problematika. Ni svi bankari nisu na ti sa ovom temu, a kamoli bismo bili mi. Međutim, valja ovdje reći nekoliko riječi zašto je EU pristupila jednom vrlo važnom procesu, a to je sređivanju stanja na prostoru sekuritizacije, odnosno uvođenju jasnih, transparentnih pravila kojima bi se spriječilo daljnje zloupotrebljavanje tog financijskog postupka koji, moramo odmah reći su izmislile američke financijske institucije 70-ih godina. I to je onda postala jedna raširena praksa u kojoj su, ne samo banke nego i drugi financijski dionici počeli svoja potraživanja, recimo, banke zajmove, ali mnogi drugi su to napravili sa svojim financijskim instrumentima, kao što su, npr. kreditne kartice, leasing, krediti za nabavu automobila, itd., praktički pretvarati u druge financijske instrumente. Dakle, nešto što je visokorizično, pokušali su pretvoriti u manje rizične i na taj način zapravo, što je bio ključni i temeljni njihov interes, brisati manje rizična potraživanja iz svojih bilanca, kako bi prikazali zapravo svoju bolju financijsku krvnu sliku. To je otišlo do iznemoglosti, do perverzije. Jedna od posljedica tako nečega je bila dodatna težina financijske krize koju su, da se razumijemo, 2008. generirale upravo financijske institucije, odnosno financijski sektor. Jedan od elemenata zašto je ta financijska kriza bila jako teška i duboka je upravo bilo to što je cijeli postupak sekuritizacije godinama unatrag bio toliko razmahan i potpuno netransparentan da se zapravo dovelo do kaosa u financijskom tržištu. I onda, naravno, sve su te banke, prije svega, ali i mirovinski fondovi došli u poziciju da postanu nelikvidni i da kucaju, kome na vrata? Državi, poreznim obveznicima. Sjetite se koliko je ulupano milijardi u velikim zemljama, prema velikim bankama, da se ne sruše čitavi sustavi. EU pristupila je ovome problemu praktički odmah. Napravila je čitave studije 2014. g. kako bi jednom dubinskom analizom ustanovila do koje mjere ide ta mjera u sekuritizaciji, na koji način se sve ona provodi i koliko to zapravo ugrožava financijsku kapacitiranost čitave Unije, ne bi li zapravo smislila način, pravila i okvir, kako bi se zaštitila od neke buduće financijske velike krize, odnosno kako bi spriječila da buduća neka nova recesija, do koje, po sili pameti, zakona, ekonomskih uvijek dođe jednog dana, bude što manje generirana od ovakvih postupaka financijskih aktera. Dakle, punih 5 godina, praktički, EU je stvarala jedan dokument koji je stupio na snagu 2019. g. i po onome, što i kolega Lalovac kaže, već se tada vidjelo, već 2019. kako su zapravo snažni efekti toga kad vi uvedete red. Dakle, može sekuritizacija, nije nikakav problem. Dakle banke i ostali financijski akteri pretvarati svoje visokorizične plasmane u manje rizične, ali ne više na isti način kako su to radili prije, ne na način da od toga izvode čitave ekvilibrije u kojima, na konačnici više ne znate na kome je rizik takvog jednog ulaganja i prodaje potraživanja. Dakle, da se ne dogodi jedna petljavina koja će cijeli sustav srušiti. Ne, sve može, ali po jasnim kriterijima, mora biti transparentno, mora postojati regulator koji to nadzire, ne smije se vršiti resekuritizacija, dakle dodatno zapetljavanje financijskih odnosa. Može, samo u određenim vrlo, vrlo malom broju iznimnih slučajeva i opet, pod vrlo snažnim nadzorom. Dakle, EU je napravila nešto što je za nas sve vrlo, vrlo važno. Mi jesmo malo tržište, ali mi smo dio velikoga europskoga tržišta i u tom smislu moramo i razumjeti i ponašati se onako kako je zapravo za dugogodišnje ili dugotrajno dobro same EU i njene financijske stabilnosti najbolje. Ova sada situacija kada je čitavo europsko gospodarstvo, naravno i financijski sektor, preko noći praktički u potpuno suludim okolnostima, neočekivanim dovedena pred jednu novi novi izazov. A to je ne samo da li će vjerovnici biti u stanju vratiti svoje dugove i osigurati likvidnost iz koje će servisirati svoje obveze, nego se još dodatno traži od banaka da u ovakvim situacijama, pod 1, uvedu moratorije, pod 2 refinanciranja, pod 3 dodatno, ulože dodatna sredstva. sredstva. EU procjenjuje da ako sekuritizacija bude rađena po pravilima ovako kako je to Uredba i naložila, da će europske banke bez ikakvih problema osloboditi otprilike do 150 milijardi eura sredstava, ako žele ići u sekuritizaciju, koju onda mogu dalje plasirati prema svojim poslovnim politikama. Naravno, to je i samo jedan element ove situacije. Najvažniji element će biti komunikacije Europske središnje banke prema bankovnom sustavu. Dakle ako Središnja banka stane iza ovoga projekta financiranja dodatnih potreba koje su stvarno izvanredne, onda naravno da će i sve druge banke se posložiti u tom redu jer njima je interes da čuvaju svoje bilance, svoju likvidnost i dugoročna potraživanja, pa hoće li odgoditi, staviti moratorij, to je uvijek manje bolno nego zapravo izgubiti one koji su im dužni. Ja vjerujem obzirom na to obzirom na to da je koordinacija na vrlo visokoj razini među svim ključnim financijskim akterima u EU trenutno, također i među vladama najjačih ekonomskih aktera u EU poput Francuske, Njemačke oko financijskih praćenja mogućih rješenja ove krize da će se na kraju … kriza voditi na način koji će prouzročiti što je moguće manje štete. Mi iz svoje perspektive naravno jednog malog gospodarstva i relativno malog financijskog sektora osjećamo koliko su teški problemi već i samim tim što će netko recimo biti zatvoren mjesec dana ili dva dana, to dovodi do čitavog lančanog sustava reakcija gubitka radnih mjesta, financijske nelikvidnosti i najgorih mogućih oblika ugrožavanja poslovanja i budućnosti. E sada zamislite što je sa velikim ekonomijama koje također prolaze kroz istu ovu dramu kao i mi. harmonizirati pristup, neke zemlje su brže u tome neke sporije, ali ja vjerujem da će i EU u tom smislu dati još čitav set vrlo korisnih rješenja i da će RH imati financijski itekako snažnu injekciju, razumijevanje kod korištenja korištenja postojećih financijskih instrumenata poput strukturnih fondova odnosno fondova EU i da ćemo zajedničkom politikom na razini EU i ovu krizu preboliti što je moguće mekše. U svakom slučaju klub građansko liberalnog saveza podržat će ovaj prijedlog u prvome čitanju, a već vidimo da neće biti problema niti da se on uskoro donese i u drugome. Hvala lijepa. Hvala. I sada dolazi na red Klub zastupnika HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Milorad Batinić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Jedan naime tehnički zakon provedba uredbe i možda prijedlog, ali već je sada i kasno, to smo trebali u bitnoj proceduri jer smatram da je ovo izuzetno važno pogotovo u ovom trenutku i ono koje su prognoze što se tiče našeg zakonodavstva i financijskog tržišta, financijskog sektora u cjelini. Tu je bilo dileme sekuritizacija što to znači? Latinski „securitas“, sigurnost, znači na neki način financijskim rječnikom prevođenje manje likvidnih potraživanja u ajmo tako što se tiče kredita ili nešto slično jednostavnim rječnikom odnosno mogućnost raspodjele rizika na neke druge. Ali to ne znači da onaj tko je dao kredit, kreditna institucija ne snosi dio rizika čak sav rizik onoga ako nekome i daje određeno potraživanje. Mislim da je ovo više stručna tema, politički svakako klub HNS-a će podržati jer dat je jedan pravni okvir kojega do sada nije bilo u RH i iz povijesti vrlo dobro znamo, svjedočimo da je i niz banaka bilo u vrlo teškim situacijama upravo iz razloga jer nisu kod samih izdavanja kredita, niti su radili dubinske provjere onome kome su davali kredite, nisu osiguravali niti kolaterale na adekvatan način i desilo se praktički da je u velikoj mjeri i država bila ta koja je morala podmetnuti leđa financijski da se određene banke spase. Sa primjenom ove uredbe, to bi trebalo ići u jednom sasvim drugom smjeru, znači prvenstveno ključna riječ je sigurnost i ono što je važno, propisani su i regulatori od HNB-a do HANFA-e koji bi trebali pratiti čitave te procese. Ono što također je iz svjetskog i europskog iskustva je bilo rečeno, ja ću samo ponoviti zašto je važno u ovoj situaciji u kojoj smo se našli, na taj način u koliko naravno na tržištu kapitala bude interesa za sekuritizaciju temeljem ove uredbe, određene banke će moći osloboditi jedan veći dio kapitala i kod nas u Hrvatskoj, ne samo u EU, a upravo taj kapital će biti više nego potreban i za oporavak i našeg gospodarstva, jednako tako i gospodarstva EU. Ono Ono što je također važno prije ste svjedočili smo u povijesti krediti su se bankovni dodjeljivali na raznorazne načine i praktički rizik nije bio kontrolabilan na način ako su se i potraživanja prenosila na nekoga drugoga. Ovo je izuzetno važno jer je jedan veliki dio postoji mogućnost i kroz mirovinske fondove, mirovinska osiguravajuća društva koja su od sistemske važnosti za državu za imaju određenu sigurnost i stabilnost ukoliko uđu u procese sekuritizacije. I ono što je posebno važno i kod izdavanja kod same sekuritizacije izuzetno je važna dubinska kvalitetna analiza koja također regulator imaju nadzor nad time i vjerujem da će ova uredba možda u prvo vrijeme neće biti više raspoloživog kapitala na tržištima kapitala, međutim da kada se stvari svedu na jedan kvalitetniji način, kada se i određene banke koje danas preprodaju preprodaju potraživanja, vjerujem da će se i financijsko tržište popraviti u Hrvatskoj, biti stabilnije, sigurnije i da će adekvatno i ova uredba koja govori znači sekturitizacija, sigurnost prvenstveno da će ispuniti svoju ulogu.

ne vidim ga, nema ga, pa ćemo preći na slijedeću pojedinačnu raspravu, a to je poštovani zastupnik Domagoj Hajduković,

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, državni tajniče, pa ovo danas o čemu raspravljamo je dobar i koristan prijedlog. U neka normalna vremena veseljem bih ja isto detaljno o tome raspravljao, međutim mislim da su kolege prije mene dovoljno o ovom prijedlogu rekle. Slažem se sa velikom većinom toga, ali ću se usmjeriti u ovom kratkom vremenu koliko imam na dvije zapravo ključne riječi koje se tiču i ovog zakona, ali i okolnosti i krize u kojoj smo se zatekli, a to je s jedne strane smanjivanje rizika, a s druge strane povećanje povjerenja. Kriza u kojoj smo se zatekli ja mislim da je bez presedana, ne volim uspoređivat sa mnogim prethodnim krizama pa i medicinskim, zdravstvenim ali bez presedana je utoliko što mislim da nikad prije čovječanstvo se nije nosilo s ovakvim izazovom u vrijeme društvenih mreža, pametnih telefona i milijardi koje instantno dobivaju informacije nažalost koji puta i pogrešne i tu je bitno tu upravo s jedne strane prije svega govorim o lažnim vijesti, smanjivanje rizika, povećanje povjerenja. I zbog toga i nije jednostavno upravljati ovom krizom sa više aspekata. Ja ću se usmjerit samo na dva aspekta ove krize u kojoj smo se zatekli, s jedne strane dakle zdravstvena, medicinska s kojom mislim da se s obzirom na okolnosti i susjedstvo vrlo dobro nosimo i ja se pridružujem zahvalama svim onima i zdravstvenom osoblju i liječnicima, ali i svim ostalima policajcima, koji se nose u ovim trenutcima s ovom krizom i na njih se ne odnosi slijedeće što ću reći, drugi aspekt, a to je ovaj društveno-ekonomski. Ja vjerujem da mi, evo nema nas tu puno, ali puno šire od toga mislim na nas političare, javni sektor vjerujem da smo svjesni da nam slijedi, dakle nije pitanje da li, nego isključivo i kada ćemo rezati javnu potrošnju na svim razinama. Dakle, od centrale države pa na niže razine. To je bitno barem iz dva razloga, više ih je, ali ja ću se usmjeriti samo na dva s obzirom na količinu vremena. Prvo je radi održivosti proračuna, dakle zašto je to toliko bitno iako zvuči tehnički, zato da bi se da bi se nastavila isplaćivati penzije našim sugrađanima, da bi se zdravstveni sustav nastavio financirati posebno u ovo vrijeme kad je zdravstvena kriza i ono što će eventualno slijediti dalje, zato da u krajnjoj liniji država se i može zadužiti da ostane u investicijskom rejtingu upravo kako bi pomogla vlastitom gospodarstvu. S druge strane razlog je po meni najvažniji u svemu tome, a to je pitanje solidarnosti. To pitanje solidarnosti između privatnog i javnog sektora odnosno obratno je bilo dosta uneravnoteženo da ne kažem narušeno u prošloj krizi kojoj smo svjedočili. Cijena toga je bila otprilike 200.000 radnih mjesta izgubljenih u prošloj krizi u privatnom sektoru isključivo. Indirektno to možemo dovesti naravno i u vezi i sa posljedično iseljavanjem proteklih godina, ali sad smo tu gdje jesmo. Dakle, želim samo naglasiti i vjerujem da smo svi dovoljno naučili, dovoljno iskusni, poučeni, razumijevajući koje su posljedice vrlo blizu pred nama sada u ovom trenutku još uvijek, prije svega zdravstveno medicinske krize i da nećemo ispustiti iz vida našu odgovornost, solidarnost prema svim ljudima, oni koji su već bez posla, oni koji su sutra na minimalcu ili u puno težim situacijama. Dakle evo, to sam želio reći, ja vjerujem da smo svi svjesni da ćemo ekonomski izaći oštećeni iz ove krize, ali to ne znači da trebamo izaći društveno oštećeni, dapače mislim da je ova kriza prilika da u društvenom smislu, pa i političkom smislu izađemo jedinstveniji i da rješavamo probleme koji su pred nama. Hvala. Hvala lijepo. Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Kolega Miloševiću, u vašoj raspravi spomenuli ste situaciju i spremnost za gospodarsku krizu koja je pred nama. Mene osobno zanima kao zastupnika koji se bavite gospodarskim temama da li smatrate da su ove mjere korektne, dovoljne što je Vlada predložila jer vidimo veliko nezadovoljstvo je kod poduzetnika, čak su jučer zahtijevali ostavku ministra Horvata koji je govorio o tim mjerama vrlo optimistično uopće ne shvaćajući da nije pitanje u ovom trenutku solidarnosti na način da se treba netko nečega odreći. Jer većina poduzetnika malih i srednjih koji sada ne rade, su ostali preko noći bez prihoda. Znači mi moramo odmah djelovati, mi moramo pokazati odmah da se tim ljudima može pomoći da se ne govori o odgodama, nego odmah o injekciji određenih sredstava i sa druge strane obustavi doprinosa i plaćanja doprinosa. Znači zanima me vaš stav

Reakcija Vlade je potpuno suprotna od prije 10-tak godina i neću se vraćati u prošlost, ali ću reći dakle koraci su u pravom, ispravnom smjeru, dakle svjesni dubine problema koji tek dolaze donose se mjere. Ja očekujem da će te mjere koje je u vremenu pred nama biti još brže, još učinkovitije, još čvršće duboko svjesni sveg onog što nam dolazi u susret u smislu prije svega kao što ste rekli srednjih i malih poduzetnika i obrtnika. Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Milošević otvorili ste nekoliko tema, međutim mislim da ovdje treba jasno radi javnosti reći, Vlada je sa 63 mjere i sa izmjenom 19 zakona omogućila i dala sebi prostor za djelovanje i djelovat će onako kao situacija bude nalagala jer naprosto ići sada sa ovim ili s onim mislim da nema potrebe. Međutim, ono što je vrlo bitno spomenuli ste javnu potrošnju. Izmjenom Zakona o izvršenju državnog proračuna i prihvaćanjem jednog oporbenog amandmana kojim se definira da će Vlada svakih 14 dana izvještavati sabor, Vlada si je dala prostora da može promptno mijenjati kako rashodovnu tako i prihodovnu stranu proračuna, dakle one pozicije koje smatra da se naprosto ne mogu …/Govornik se ne razumije/…zbog novog načina će preusmjerit na ono što je vrlo bitno. ovdje treba i upozorit i jedinice lokalne samouprave da ne dođu u velike probleme. Mnoge aktivnosti koje se financiraju iz lokalnih proračuna naprosto ne postoji, oni trebaju postupat na isti način. Dakle, već su trebali …/Upadica: Hvala/…donijet takvu odluku. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog državne administracije do najniže i cjelokupni javni sektor izuzev onih koji se neposredno nose sa krizom, ne mislim samo na medicinsko osoblje nego i na druge javne službe, imamo i u Zagrebu s obzirom nažalost na zemljotres koji smo, koji smo svi skupa prošli. Kao što ste rekli, mjere, mjera je dosta, mjere su ispravne, dovoljno je prostora i, i svijesti o problemima, razgovara se dnevno sa svim strukovnim udrugama, donose se prijedlozi, prema tome tako će se i na tjednoj razini i donositi i zakoni i uredbe. Dakle, duboko smo svjesni onog što je pred nama. Svi, Vlada u cijelosti, uopće nemam dilema, a i mi ovdje u HS moramo, mislim da moramo ovaj pokazat tu, tu svijest o tome da moramo zajednički slat jedinstvene, jedinstvene prijedloge zato što mislim da u ovako kriznim vremenima svi smo na istom brodu, naš brod se zove država Hrvatska, hrvatsko gospodarstvo i svi zaposleni i u privatnom i u javnom sektoru. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja bih isto svoju raspravu započeo sa zahvalom svima koji su uključeni u nošenju sa ovom krizom i jednom i drugom koja nas je zadesila, ali bi se posebno zahvalio i radnicama i radnicima koji nisu u javnom sektoru, a koji su neophodni za svakodnevno normalno funkcioniranje naše države uključujući tu naravno i naše službe u saboru, ali i prodavačice i prodavače i sve one ostale radnike u komunalnim djelatnostima bez kojih jednostavno ne bi moglo biti moguće normalno funkcionirati, svim zaposlenicima HEP-a, vodovoda i čitavog niza drugih usluga bez kojih ne bi mogli normalo funkcionirati. Biti ću vrlo kratak budući da je dosta toga rečeno o ovome zakonu već prije. Dakle, ovdje se prvi put jasno normatizira opći okvir sekuritizacije i to je jako dobro. Uvodi se reda na tržište i svako uvođenje reda na tržište je zapravo dobro. Sama činjenica da je, da smo bilježili drastični pad sekuritizacije nakon ove uredbe EU vam govori o tome koliko je tu bilo nereda, koliko je tu bilo u najmanju ruku nedorečenih, nejasnih, pa možda i sivih, usudio bih se reći, transakcija, prebacivanja, presipavanja iz šupljeg u prazno, ovo ćemo, ovim zakonom ćemo to izbjeći. Isto tako mislim ono što bi posebno istaknuo da se, ne mogu se prodavati loši krediti, dakle ne moraju biti istog rizika što je izuzetno bitno ukoliko želimo zaštititi krajnje korisnike, u ovom slučaju to su mirovinski fondovi, a govornici prije mene su govorili o tome koliko je bitno zaštititi mirovinske fondove zbog održivosti samog mirovinskog sustava. I na kraju samo bih rekao par rečenica o mjerama Vlade. Moram reći, izraziti svoju osobnu sumnju, nemam drugog mogućnosti nego ovdje za govornicom, pa vjerujem da ćete mi omogućit digresiju od par sekundi. Dakle, da su mjere nedorečene, nejasne, da često ni institucija, ni poslodavci, a ni radnici ne znaju kako ih mogu konzumirati. Moramo tu biti puno proaktivniji jer nije pitanje da li gospodarska kriza dolazi, ona dolazi definitivno nakon ovakve dvije krize koje su nas potresle i potres uključujući i Zagreb, dakle to je još jedna dodatna otegotna okolnost. Nema uopće sumnje, danas gospodarske, gospodarski tektonski poremećaji čekaju. Moramo tu biti proaktivni i naravno iako je zaštita ljudskih života sada prioritet moramo se orijentirati i na zaštitu gospodarstva, zaštitu radnih mjesta, zaštitu egzistencije naših građana. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Hajduković, kriza ne samo da dolazi, ona je već došla. Znači u ovom trenutku dosta ljudi koji su ostali bez mogućnosti da privređuju, da rade, uslužne djelatnosti, turizam i sve ono šta se ograničilo u radu ovih mjesec dana, ljudi su sada doma i svjesni su težine situacije u kojoj je, ne samo su se oni našli nego i nakon šta prođe ova kriza koliko će im trebat da se vrate u neku normalu. Zato iznenađuje da je Vlada bila u mogućnosti donesti određene prijedloge i zakone koji bi išli za radikalne mjere poput ovog jučer zakona vezano uz nadzor mobitela, ali nije našla nažalost još nije našla, nadamo se da će uskoro naći mjere radikalne koje će pomoći poduzetnicima koji su ostali doma. U ovom trenutku mi nemamo ništa od odgađanja doprinosa, mi moramo ukinuti plaćanje doprinosa i poreza za sve one koji nemaju mogućnost radit i koji su pogođeni ovom krizom. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, odgovor poštovanog zastupnika Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala. Kolega Maras, pa apsolutno se slažem. Odgoda znači samo da ćete nešto morati platit kasnije, a kako to se opet ne zna jer jedno je, jedna je sigurna stvar da poslije ove epidemije koronakrize, korone virusa, pardon, ništa više neće biti isto, pogotovo gospodarstvo. Gospodarstvo je to koje će pretrpiti ogroman udarac i već trpi i zato sam i rekao da trebamo biti proaktivni i puno agresivniji u zaštiti radnih mjesta, u zaštiti gospodarstva. Mi smo to i predlagali i predlažemo i dalje, dakle nismo samo kritičari nego dajemo i prijedloge i bojim se bez više odlučnosti, bez jače proaktivnosti posljedice će biti samo puno, puno teže odnosno samo odgađamo nošenje sa njima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Slijedeće pojedinačne rasprave poštovanog zastupnika Gordana Marasa.

Hvala vam lijepa kolegice i kolege zastupnici. Svi oni koji nas sada gledate, vjerujem da je dosta ljudi kod kuće i da prate što se dešava u RH, ali i da prate isto tako, kakve zakone i poteze Vlada donosi. Jučer smo imali jedan zakon koji je dosta radikalno trebao regulirati nadzor naših građana, mada se dosta često ljudi pitaju, nadziranje mobitela u kriznim situacijama, ali što ako ljudi ostave mobitel doma pa ne pridržavaju se određenih mjera i ako im je nadziran mobitel. Znači treba uvijek voditi računa o tome da određene mjere koje predložimo budu na način što se tiče RH napravljene tako da ne ograničavamo slobode građana, da pokušavamo stvarati i održavati normalno funkcioniranje države i da razmišljamo o tome što će biti poslije, kada kriza kada kriza prođe i ovaj zakon o sekuritizaciji, odnosno, ne zakon nego prijedlog zakona o provedbi uredbe EU-a o sekuritizaciji u biti otvara jednu temu koju Vlada RH nažalost nije dovoljno dovoljno dobro anticipirala i nije ponudila dovoljno dobra rješenja na samom početku ove krize, odnosno, kao što je rekao g. Hajduković prije mene, gospodarska kriza nije pred nama, mi smo u gospodarskoj krizi. Tko to ne shvaća, nažalost ne shvaća puno i zato mjere koje bi trebali donositi vezano uz gospodarstvo su posebno bitne, ne mogu se odgađati i moraju poslati poruku našim poduzetnicima i obrtnicima da smo svi zajedno u ovoj krizi, da jednostavno možemo i zajedno tu krizu proći i da ćemo, nakon što kriza prođe zajedno moći nastaviti pokretati gospodarstvo i vratiti se na neke pozicije koje smo imali prije same krize. Sekuritizacija odnosno trgovanje potraživanjima također, personificira jednu situaciju koja se sada dogodila u RH, odnosno Vlada RH je odlučila odgoditi plaćanje doprinosa za one koji u ovom trenutku ne mogu raditi, znači za poduzetnike i obrtnike. Što, kakav je tu smisao, zbilja teško je za shvatiti s obzirom da ljudi ne mogu raditi, znači Vlada je ograničila mogućnost da ljudi rade. Kriza koja nas je zadesila također je ograničila ljude da rade zbog toga što, nemoguće je raditi u ovim uvjetima i ograničavamo socijalne kontakte i uslužne djelatnosti moraju na taj način podnijeti određenu žrtvu, ali nije jasno zbog čega je Vlada RH odlučila zadržati obvezu plaćanja doprinosa i poreza za te djelatnosti. To stvarno nikome tko malo razmisli o cjelokupnoj situaciji nije jasno. Odakle će ti ljudi za 3 ili 4 mjeseca moći platiti ove dugove? Jučer slušamo ministra Marića koji govori da će se razmišljati o obročnoj Ljudi ne mogu raditi, regulirali smo da ne mogu raditi i sada ministar Marić razmišlja kako ćemo im dati na rate da plate te doprinose. Ja i moj stav i stav SDP-a je apsolutno da trebamo obustaviti plaćanje doprinosa i i poreza u ovom trenutku kada ljudi ne mogu privređivati i ne mogu raditi i da se mora pomoći i izdašnije od ovoga što je Vlada RH napravila u zadržavanju radnih mjesta. Jer u ovom trenutku smo kao država u poziciji da svi zajedno vidimo kako zadržati ljude na tim radnim mjestima i kako zadržati kakvu takvu potrošnju s obzirom da ljudi nemaju prihoda koje mogu ostvarivati iz svoje gospodarske djelatnosti. Znači, sve države su to napravile, gledajte oko nas, Sloveniju, Njemačku, Njemačka nudi 80% plaće, Slovenija 75% plaće, mislim da bi i Hrvatska trebala krenuti u tom smjeru jer tko se sada jedino, evo, tu je g. Šuker, može može zadužiti i priskrbiti određeni novac kako bi prošli kroz ovu krizu. To je jedino država i ona mora stati iza poduzetnika i radnih mjesta. Ne naplaćivati ono što se naplatiti neće nikad moći i poduprijeti financijski poduzetnike ili direktnim poticajem, znači, određenim iznosom koji bi svaki poduzetnik dobio, što su neke zemlje i napravile, ili kreditima koji bi bili otpisani ukoliko se zadrže radna mjesta, što rade neke druge zemlje. znači mi u ovom trenutku imamo mogućnosti i financijskih sredstava kao država izdržati ovu krizu, ali to možemo napraviti jedino ako svi zajedno stanemo iza gospodarstva i naših sugrađana. Evo, hvala vam lijepo. **Reiner, Željko kolega Maras, apsolutno ste u pravu. Tim više, ako uzmemo u obzir da trećina našeg BDP-a su upravo najpogođenija industrija, a to je turizam i ugostiteljstvo i moramo biti jednostavno proaktivniji i puno agresivniji u zaštiti našeg gospodarstva. Spominjali ste slovenski primjer, spominjali ste njemački primjer, Njemačka je, ako se ne varam oko nekih 10 milijardi izdvojila samo za zaštitu jednog malog segmenta tržišta, a to su vam freelanceri, dakle samostalni obrtnici uglavnom. Pazite, samo za samostalne obrtnike koji nemaju stalne radne odnose, koji isto plaćaju paušalno poreze, itd., a kamoli onda nešto drugo. Dakle, ovdje nije više stvar želje ili oklijevanja ili konzervativnih metoda zaštite, ovdje moramo biti izuzetno agresivni i proaktivni. Dakle, zaštite trebamo donositi sada da bi kriza poslije ove epidemije trajala što kraće. Poštovani zastupnik Maras, odgovor. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Njemačka je donijela set mjera i ovaj tjedan u Bundestagu raspravlja o njima. Ovaj tjedan, znači da govorimo o tome tko je kako spreman i tko razmišlja o tome kako pomoći gospodarstvu u vrijednosti 750 milijardi eura. Kada bi se usporedilo njemačko i hrvatsko gospodarstvo, hrvatska Vlada bi u tom ekvivalentu trebala donijeti mjere od minimalno 12 milijardi eura. sad, probajte procijeniti koliko je hrvatska Vlada u ovom trenutku namijenila za pomoć gospodarstvu. 12 milijardi eura je otprilike 80 milijardi kuna. To je ono što smo mi trebali već sada o tome raspravljati i donijeti određene zakone i pomoći gospodarstvu kako bi se ponašali na način kako se ponašaju najrazvijenije i najnaprednije članice EU. Nažalost mi govorimo samo u Hrvatskoj o odgodama, ne govorimo o tome kako direktno pomoći ljudima. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Čini mi se da kolega Grmoja želi stanku. Hvala poštovani potpredsjedniče. Tražim stanku u ime kluba MOST-a, javljaju mi se ljudi vezano uz temu, tu su i predstavnici ministarstva molim da se hitno reagira i prema Vladi i prema HNB-u. Vladi i prema HNB-u. Naime, što se događa? Blokirali smo sela, ljudi ne mogu iz jedne općine u drugu, blokirani su, to su ljudi koji ne mogu koriste kartice za dizati novac, otići na bankomat oni moraju do banaka u veća središta, znači ljudi uopće nemaju nikakva sredstva. Molim da se hitno reagira. Isto tako molim Vladu RH i sve i sve nadležne što ćemo sa blokiranima u ovom periodu, što ćemo sa ovrhama, pod hitno moratorij na ovrhe i dajte riješite ovaj problem. Naši stariji ljudi ne mogu do banaka, do šaltera gdje mogu dignuti novac, kartice nemaju oni koji su blokirani sasvim je jasno, a i stariji ljudi to ne koriste. Trebamo pod hitno nešto poduzimati, nadam se da netko u Ministarstvu financija, da netko u Vladi vodi računa o tim ljudima. Ne samo da su bitni naši poduzetnici koji sada gase poslovanje. HGK je jučer objavio nevjerojatne podatke, to je gotovo kataklizma koliko ih je prijavilo nula kuna. Dakle jednostavno ne samo prema poduzetnicima nego prema starijim ljudima, prema našim ugroženima, prema našim radnicima trebamo pokazati solidarnost u ovom trenutku, trebamo prepoznati njihove potrebe. Mili li iko na te ljude? Oni uopće ne mogu doći do novca, ne mogu kupit, ne mogu onim ljudima ako zovu nekoga da im donese donese potrepštine ne mogu im dati ni novac. Nitko o tome ne razmišlja. Zatvorili ste općine i gradove, dakle kako ljudi mogu doći uopće do banaka kako dignuti novac, posebno ako su u izolaciji. Znači nemaju pristup nikakav novčanim sredstvima.

Cijenjene kolegice i kolege. Tražim stanku u trajanju od pet minuta radi dodatnih konzultacija, ali da bih upozorio predstavnike Ministarstva financija i Krizni stožer da jednostavno ova totalna blokada u općine koje su tako male, koje jednostavno u ovom trenutku vidimo koji su koji su to negativni efekti ovakvog cijepanja Hrvatske i ekonomski i ako ćemo reći u socijalnoj elementarnoj ugrozi su ljudi zato što ne mogu najnormalnije obavljati svoje funkcije. A ništa ne govorimo o onima koji imaju mjeru izolacije propisanu, oni koji su sami otišli pod samoizolaciju, ali u smislu pridržavanja svih uputa koje daje Krizni stožer zašto tako usko limitirati ljude. u Puli ne mogu doć do pješčane uvale koja se naslanja odmah koji je praktički građevinski dio Pule zato što je ona u općini Medulin. To su stvari koje ne možemo tako određivati ex cathedra. Treba vidjeti i jučer je pao jedan prijedlog ovdje da treba omogućiti ljudima kretanje negdje u okvirima nekadašnjih zajednica općina, jedan malo širi pojam. Naravno da je i pitanje mirovina koje će uskoro stići umirovljenicima na svoje račune je pitanje koje isto treba prilagoditi. Da li Hrvatska pošta može ponovno ponovno donositi na adrese jel može doći nažalost do neželjenih posljedica da nam netko zbog nemogućnosti kretanja, a na neki način targetirani su stari ljudi kao oni koji su najugroženiji da nam dođe do neugodnih situacija. Hvala lijepo. Stanku će vjerojatno zatražiti u ime kluba Živog zida i Promijenimo Hrvatsku i poštovani zastupnik Lovrinović. Poštovani potpredsjedniče Sabora. U ime kluba Promijenimo Hrvatsku i Živi zid tražim stanku od 10 minuta jer dobivam sve više dopisa i zovu me ljudi iz raznih sela poljoprivrednici da im se omogući otvaranje tržnica jer oni naprosto ne mogu, ne znaju kako će živjeti. Zvao me je jedan čovjek iz okolice Svetog Ivana Zeline … ljudi imaju krave on ne zna što će sa sirom razumijete, on proizvodi tvrdi sir, mekani sir što raditi s tim. Drugi mi piše da ima pet tona luka, kako to realizirati? Vidite kad sam se vozio i odlazio ljudi su se disciplinirali, čekaju pred pekarnom sa maskama udalji dva, tri metra, pred mesnicama, samoposluga, naši su ljudi kulturni, već su shvatili ozbiljnost situacije. Ali molim vas kada ulazite u zatvorene prostore i s maskom unutra je zrak, a na tržnici je otvoreno. Prema tome, kada dođu ljudi sutra otvorite tržnice, kada dođu sa svojim proizvodima pa ljudi se znaju ponašat, stat će opet u red, a otvoren je zrak znači nije zatvoren prostor. Ja znam da ovo što govorim izgleda rizično, međutim moramo unijeti zrno razuma u svemu ovome. Zaista je manja opasnost da se ljudi zaraze na otvorenom, znači opet da stoje u redovima s maskama nego u zatvorenom. Dakle, spasimo poljoprivrednike, otkupite odmah Ministarstvo poljoprivrede interventni program sve zalihe hrane, siguran otkup vina, svega dajte otpišite moratorij da se za vrijeme krize ne plaća poljoprivrednici nikakve obveze i spasimo ih od dužničkog ropstva koji su imali kredite, sada su blokirani jer jednostavno sada dolazi sjetva mora im se dati novac da posiju. Imat ćemo problema sa hranom,

Hvala lijepa. Kolegice i kolege, također tražimo stanku i ove teme koje su ovdje otvorene su apsolutno važne. Znači u ovom trenutku imamo nekoliko gorućih problema u RH i kretanje je sigurno jedan od njih. Ja se, mi se pridružujemo ovom zahtjevu koji je dao i kolega Hrelja. Sada se pokazuje u biti kod kretanja naših sugrađana, pogotovo u malim općinama, totalni besmisao ovakvog teritorijalnog organiziranja odnosno da moramo drugačije organizirati lokalno samoupravo i jedna je smislenije, veće cjeline imati na način da one mogu funkcionirati u kriznim vremenima na način kao što se to funkcionira u nekim većim gradovima. Ne možemo imati situaciju da sada u nekim malim općinicama općinicama u RH ljudi ne mogu niti do pošte, niti do banke, niti do ničega zbog toga što nema pošte i banke u njihovom mjestu odnosno njihovoj općini. O tome treba razmišljati i treba sada urgentno dati neke nove mjere kako bi ljudi mogli, pogotovo ovo što je rekao gospodin Hrelja je vrlo važno, uskoro stižu mirovine i moramo razmišljati o tome kako stariji ljudi mogu doći do određenih sredstava odnosno na način da mogu funkcionirati u narednom periodu. Druga stvar, moram još jednom istaknuti pošto se ovdje radi o ekonomskim temama da je Klub zastupnika SDP-a pripremio danas 7 zakona, ovaj tjedan ide sve u proceduru, mi moramo pomoći poduzetnicima pod hitno, odmah. Ljudi moraju imati sigurnost i ljudi kada se nađu u redovima trgovina, ljekarne ne smiju između sebe pričati da ne znaju šta će biti za 2 mjeseca i od čega će živjeti za 2 mjeseca. Država mora poslati poruku da stoji iza svakog radnog mjesta koje je bilo u trenutku krize. Ljudi moraju imati tu sigurnost, ljudi moraju imati sigurnost da će ova 2, 3 mjeseca izdržati i da ćemo nakon toga zajedno početi ponovo graditi hrvatsko gospodarstvo tamo gdje smo nažalost morali stati na početku krize. Znači, vrlo jasne poruke …/Upadica:

Željko Glasnović. Izvolite. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Ja bih također tražio stanku ovaj dosta ljudi me zovu tamo iz epicentra Markuševac, znam da rade službe na terenu, da su preopterećeni, ali neki ljudi imaju djecu, oni ne znaju šta će napraviti gore, neki spavaju u garažama, u podrumima, nisu sigurni, mislim da bi trebalo usmjeriti svu energiju tamo. Znamo kako se radi trijaža i ovaj imamo dovoljno ljudi i mislim da možemo iz inspektorata da napravimo sinergiju između službi, da se pomogne prvo tim ljudima jer to je sad prioritetno. Vidimo kakvo je vrijeme i mislim da možemo to sanirati što brže, bit će bolje za njih. Hvala. Hvala lijepo. Zatražio je također stanku i Klub Stranke rada i solidarnosti. Izvolite, u ime kluba će poštovani zastupnik Madjer. kretanje prema svojim njivama, znači kad kreće proljetna sjetva bit će problema sa zaoranim njivama, sa sjetvom. Također dolazi i do problema da se treba isfinancirati proljetna sjetva, pa apeliram na Vladu da što prije isplati ovaj preostali preostali dio poticaja. Rok je 30.6. ali da u što kraćem roku isplati ovaj dio poticaja, a što se tiče i samih tržnica. Apeliramo da se otvore tržnice da uz sve poštivanje stožera civilne zaštite mogu se tržnice otvoriti kako se kupuje u velikim trgovačkim lancima, tako se može u tržnicama uz kontrolirani ulazak u tržnice, uz kontrolirani rad u redovima na tržnicama, mogu tržnice radite, pa apeliram na stožer civilne zaštite da se tržnice otvore da se omogućuje našim malim, prvenstveno manjim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prodaja jer ukoliko uništimo ta mala mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva bojim se da ne ostanemo gladni u lijepoj našoj. Hvala. Hvala vam lijepa. Naravno sad ćemo napraviti onda stanku do 11 i 20. Hvala.